заемете местата си. Продължаваме по втора точка с Доклад на Комисията по бюджет и финанси.

На заседание, проведено на 31 май 2017 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Проекта за решение за приемане на актуализирана Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г., внесен от Министерския съвет. На заседанието присъства заместник-министърът на образованието проф. Иван Димов, който представи Проекта и изтъкна, че основната цел на Стратегията е чрез мащабно и дългосрочно развитие на системата за научни изследвания България да се превърне в привлекателен център за авангардни научни изследвания и развитие на нови технологии, да се привлекат и задържат талантливи учени в България и като краен резултат да се постигне дългосрочен икономически растеж и значително подобряване качеството на живота. Дефинирани са определени политики, мерки и инструменти за тяхното реализиране. Предвиждат се три етапа на изпълнение на Стратегията. Първият етап е етап на възстановяване от 2017-а до 2022 г. Вторият етап е на ускорено развитие 2023 – 2025 г. Третият етап е за достигане на световно ниво до 2030 г. на основата на успешното изпълнение на предишните два етапа. Предвидено е въвеждането на критерии за атестиране на съответните учени, което ще доведе до допълнителни стимули, включително финансови, за привличане на млади учени и за завръщането на учени в България. Стратегията предвижда създаването на научно-иновационни комплекси, чрез привличане на партньори от бизнеса, включващи четири национални центъра за върхови постижения и осем иновационни центъра, свързани с регионалния бизнес. Финансирането ще се осъществява със средства от държавния бюджет за съответната година, със средства от европейските фондове и други източници, като основните средства ще са от Фонд „Научни изследвания”. При обсъждането на Проекта се проведе дискусия и бяха поставени редица въпроси, на които проф. Димов даде изчерпателни отговори. Народните представители от парламентарната група на „БСП за България” заявиха, че няма да подкрепят Проекта за решение и изказаха следните съображения за това: Народният представител Светла Бъчварова заяви, че има сериозно отстъпление във финансовата част на настоящата Стратегия и варианта от предходната година, тъй като в предишната Стратегия е заложено финансиране за 2020 г. в размер 0,7 на сто от брутния вътрешен продукт, а в настоящата този процент е 0,5 на сто. Тя заяви, че средствата по Фонд „Научни изследвания“ са недостатъчни. Народният представител Румен Гечев също изрази мнение, че заложените средства за финансиране на науката в размер 0,5 на сто от брутния вътрешен продукт са недостатъчни, като това би задълбочило разликата с други европейски държави, където този процент е по-висок. В Стратегията трябва да бъдат заложени националните приоритети, както и въпросите относно възнаграждението и запазването на научните работници в България. След обсъждането се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: – 10 народни представители, „против” – 7 народни представители, без „въздържали се”. Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Проектът до голяма степен беше представен с подробности от госпожа Дамянова. Научните изследвания са национален приоритет и имат стратегическо значение за развитието на страната. Развитието, базирано на науката и технологиите, е обща европейска цел. Превръщането на научните изследвания във фактор за развитието на икономиката, базирана на знанието и на иновационните дейности, е от изключителна важност и представя дългосрочна стратегическа визия за укрепване на научно-изследователската дейност. С тази цел и в съответствие със Закона за насърчаване на научните изследвания е разработена и Националната стратегия за развитие на научните изследвания, която определя целите и мерките от страна на държавата за развитие на изследванията в периода 2017 – 2030 г. Обновяването на Националната стратегия за развитие на научните изследвания е задължително предварително условие по Споразумението за партньорство с Европейския съюз. Националната стратегия отразява и политиката на правителството като част от отговорностите му по отношение на стратегическото развитие на страната и стремежът за постигане на синергия с целите и резултатите от другите стратегически документи, като Иновационната стратегия за интелигентна специализация и с редица национални европейски документи. Представеният в Стратегията анализ за състоянието на научно-изследователската дейност прави преглед на националната система за научни изследвания през последните години. От анализа на разходите за научно-изследователска и развойна дейност могат да се направят изводи, посочващи основни проблеми и слабости в научната система. Националната система е недофинансирана, основно заради липса на структурни реформи и ниска ефективност. системата на научни изследвания е силно фрагментирана и не позволява провеждането на мащабни и програмни научни изследвания в помощ на държавата и на икономиката. Сред проблемите и слабостите на системата следва да се отчетат демографският срив и масираното изтичане на хора от страната, което влияе силно негативно върху съществуващия човешки ресурс в науката, в частност върху научния потенциал. Преструктурирането на индустрията и затварянето на основни индустриални комплекси е също предпоставка за намаляване на индустриалните инвестиции в науката. Нали с множеството проблеми и слабости в сектора от анализа на състоянието могат да се изведат и силните страни в областта на научните изследвания в България, които са свързани основно с човешките ресурси. страната съществуват отделни силни центрове и научни групи както в научните организации, така и във висшите училища. Българските учени са сред водещите в редица традиционни силни области. Този потенциал трябва да се запази и послужи за основа за развитието на научните изследвания в страната. Именно затова Стратегията има амбициозна цел чрез мащабно бързо и дългосрочно развитие и модернизиране на системата на научните изследвания България да се превърне в привлекателен център за авангардни научни изследвания и развитие на нови технологии, за да се издигнат позициите на страната в областта на науката, да се повиши общественото доверие към науката и да се задържат и привлекат млади и водещи учени в България. Предвижда се осъществяването на основната цел на Стратегията да се постигне посредством прилагане на комплекс от взаимосвързани и взаимодопълващи се политики, въздействащи върху един или няколко компонента на научноизследователската дейност. Въз основа на тази цел са дефинирани определени политики, както и конкретни мерки и инструменти за тяхното реализиране. Настоящата стратегия предвижда поетапно повишаване на директното финансиране за научноизследователска и развойна дейност по години, като се предвижда до 2025 г. публичното финансиране да достигне 1% от брутния вътрешен продукт. Тъй като и публичните, и частните инвестиции са взаимосвързани, се очаква планираното нарастване на публичното финансиране да има ускоряващ ефект и върху частното финансиране, като по този начин се постигнат стойности от 1,5% от брутния вътрешен продукт през 2020 г. и 2% от брутния вътрешен продукт през 2025 г. Друг тип дейности, които държавата може да използва за осъществяване на поставените цели са измененията на действащите и приемането на нови закони и други нормативни документи. Стратегията предвижда синхронизирани нормативни промени, които правно да уредят организацията, финансирането и развитието на науката в страната, както и да осигурят реформиране на управленските и административните органи, свързани с научните изследвания. Успехът на Стратегията е свързан с осигуряването на достатъчен брой мотивирани и висококвалифицирани изследователи. Важно е също балансираното разпределение на научния потенциал както по възраст и по пол, така и по научни области и географски райони, включително и чрез привличането на български учени, работещи в чужбина. Критична точка за осигуряване на възпроизводството на научния персонал е привличането на талантливи и млади в научната кариера. Специфични цели, свързани с политиката за развитие на човешкия потенциал, са подчинени на осигуряването на висока квалификация на учените и създаването на условия за труд, конкурентни на другите държави в Европейския съюз, включително посредством повишаване на социалния статус на учените. Визията на Стратегията е България да разполага с модерна и устойчиво поддържана научноизследователска инфраструктура за провеждане на висококачествени научни изследвания и обучение. Модерната инфраструктура допринася и за задържането на висококвалифицирани кадри в страната и привличането на млади учени и стимулира международното научно сътрудничество. В настоящата Стратегия е предвидена насочена държавна политика за развитие на фундаменталните научни изследвания и насърчаване на върховите научни постижения. Качествените и количествените резултати от фундаменталните изследвания ще бъдат използвани като критерии за оценка на научните организации и висшите училища, както и техните звена и като индикатор за изпълнение на настоящата Стратегия. Основните начини за подкрепа на фундаменталните научни изследвания са националното и проектно финансиране на конкурсен принцип, както и различни мерки за специализация и повишаване на квалификацията. политиката за стимулиране на приложни научни изследвания предвижда в областта на приложните изследвания водещи да бъдат направленията, определени като приоритетни в Стратегията за интелигентна специализация. Тематичното обвързване на двете стратегии ще допринесе за постигането на по-силен синергичен ефект в насърчаването на приложните изследвания в България, синхронизирайки предвидените в тях мерки. Основната част от приложните изследвания ще бъдат свързани с конкретни нужди на бизнеса, като държавата ще ги подпомага чрез съфинансиране на конкурсен на конкурсен принцип. Други приложни изследвания, които ще бъдат подпомагани от държавата, са свързани с изпълнението на конкретни задачи на държавни институции, задачи от национален интерес или свързани с международни ангажименти на страната. В заключение е важно да се уточни, че актуализацията на националната Стратегия е не просто условие на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Стратегията цели да се създадат добри условия за научните изследвания в България и за превръщането на науката във фактор за развитие на икономиката, базирана на знанието, иновационните дейности и подобряването на качеството на живот на гражданите. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър. Откривам разискванията. Заповядайте, проф. Клисарова, за първо изказване.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Вълчев, дами и господа народни представители! Както беше казано, Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България е изключително важна. Важна е по две причини. Даже казвам, че по-малката е като задължително предварително условие за приемане на Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. По-важна и и по-значима е, защото не бива България да остава в научните изследвания, в мотивацията на млади учени – не бива да слагаме науката в ъгъла. Науката и образованието – за да има качествено образование, трябва да се развива и науката, както и обратно. Затова казвам, че тази Стратегия е изключително важна. Целите и мерките в Стратегията, както ни бяха представени становище е, че са балансирани, че ще мотивират, така както е написано, и млади учени, а и учените с голям опит, да развиват своите научни постижения. Не по-малко важни са тези центрове, които ще бъдат създадени, пак беше казано, по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Но какво искам да кажа? Имахме една Стратегия до 2020 г. за развитие на научните изследвания. Както беше подчертано на Комисията – виждам проф. Станилов, да, за съжаление тази Стратегия не се осъществи. Останаха само добри думи и пожелания. Защо? Защото не беше финансирана. Ако нямаме гаранция, че и тази Стратегия ще е финансирана, ако няма такава гаранция, тогава няма как и да се случат всички добри неща, написани в Стратегията. В тази връзка искам да подчертая едно – за 2015 г. от брутния вътрешен продукт сме имали като сме записали в Стратегията, че за 2018 г. ще постигнем 0,5%. Това е до 2020 г. Може да видите бюджетната прогноза за 2018 г. – 0,38% от брутния вътрешен продукт. Дами и господа народни представители, трябва да настояваме, трябва да бъдем обединени всички в това, че минимум 1% от брутния вътрешен продукт, както беше подчертано, но реално, да се дадат като средства за наука – било за млади учени за съфинансиране на проекти, и без да кажем, че включваме оперативните програми, които носят едни допълнителни 300 млн. Искам да благодаря на колегите от Комисията, на финансовия министър, защото послуша нашите предложения. Така направихме, че приехме вместо по консолидираната фискална програма да направим една запетайка – с изключение на структурните и инвестиционни фондове. Това означава, че държавният бюджет трябва да се ангажира и да отделя средства за наука. Това ще бъде изключително важно и ключов фактор както и за оперативната програма, защото трябва ясно да подчертаем, че държавата се ангажира с проблемите на младите учени и на учените и в университетите, и в Българска академия на науките, и в Селскостопанската академия. Затова искам две неща да кажа. Нека да направим така, че по време на докторантурата всеки млад доктор, който работи по своите теми, да има насочена, нарочна субсидия за това. Нека университетите имат в пълен размер субсидията си за научни изследвания, така че да могат да мотивират студентите да участват в научни изследвания. Ако има студенти в научните изследвания, те по-нататък ще успеят

още при определянето на Бюджет 2018 г. Господин Вълчев, Вие сте финансист. Строго ще следите това, което е записано, да бъде изпълнено. Ангажиментът на държавата да си проличи – само така българските учени и младите хора ще ни повярват, че държим на научните изследвания. Благодаря Ви, уважаема проф. Клисарова. Реплики? Заповядайте, господин Марешки.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Репликата не е по същество, но тя е свързана с много други изказвания. Искам да Ви помоля – факт, е че не всички са завършили математика, но все пак да се съобразяваме с числата. Подобна реплика направи и финансовият министър на Консултативния съвет за национална сигурност при президента. Госпожа Клисарова каза: „Да дадем 1%“ – ако ще и 10% да дадем, ако брутният продукт падне сто пъти, тези 10% ще бъдат по-малко, отколкото са в момента. Тоест нека да се концентрираме не върху процент, който може да се окаже много по-нищожен от това, което вземат в момента хората, а върху числа, които са необходими за наука, образование, здравеопазване, за военната индустрия и така нататък. Има определено число, което е необходимо. В брутния вътрешен продукт е нещо, което може да се покачва, а може и да спада. Господин Горанов каза: „Брутният продукт на Гърция спадна и техният процент от брутния вътрешен продукт, като разходи за въоръжаване, стана 3%.“ И какво от това? Хората не са доволни от

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Марешки, разбирам Вашата бележка за това, наистина трябва да има достатъчно пари за наука. Като се борим за 1%, искам само две цифри още да кажа. В Германия, Италия е 2 – 2,5% от брутния вътрешен продукт за наука, или държавата инвестира в това, а в страни като Китай и Южна Корея достига до 4 – 4,5%.

да правя обширно изказване, защото във връзка с Отчетния доклад на Българската академия на науките имах възможност да говоря по-дълго за състоянието на изследователската работа в България. Всяка Стратегия е едно намерение. пъти ме цитираха какво съм казал в Комисията, че стратегиите в България не се изпълняват, което също е вярно. Колегата Анелия Клисарова се обърна към министъра и каза, че всичко трябва строго да се контролира във връзка със средствата за научни изследвания – дали се изпълнява. Контролът по принцип, по конституционен принцип в България, е на Народното събрание. Ако ние се концентрираме върху това дали правителството, управляващите, изпълнителната власт ще изпълняват тази Стратегия, всяка година трябва да се отчита нейното изпълнение, всяка година Народното събрание трябва да приема този Отчет. Всяка година трябва да обръщаме внимание точно на тези неща, на тези проблеми, защото иначе Стратегията пак няма да се изпълнява. Стратегиите трудно се изпълняват. Господин министърът ме репликира в Комисията, че една от стратегиите се изпълнявала, но изпълнена стратегия по принцип няма. Наскоро проверявах – те са няколко десетки тези стратегии, даже точният им брой не може да се Какво е основното в Стратегията? Основното са намеренията, че ние можем да задържим в България част от тези кандидати за научна диаспора, можем да върнем част от тях и най-важното – ще трябва да се опитаме да върнем талантливите деца, които отиват в други изследователски институции,

Ще започнем да обсъждаме през следващите месеци Закона за академичния състав. Там може би трябва да се фиксират заплатите на учените спрямо средната работна заплата, защото сега заплатата на един професор от Българската академия на науките е под средната работна заплата. Това е абсурдно и не е поносимо изобщо от българското общество. Ето защо призовавам Народното събрание, въпреки че ние сега ще приемем тази Стратегия, независимо какви слабости тя има,

Радвам се, че Комисията и част от колегите от БСП се присъединиха към нашия глас „за“. Точно тези проблеми не могат да излязат извън извън същинската, фундаменталната политика на една държава. Политика спрямо науката трябва да има. Това е безспорно, стига да бъдат малко хората, които, като чуят думата „наука“, се хващат за пистолета, както е казал Гьобелс. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА

Уважаема госпожо Председателстващ, уважаеми господин Министър, дами и господа народни представители! Стратегията, която предстои да приемем, е важна, защото с нея показваме дали осъзнаваме и докъде разбираме важността на науката за развитието на страната. Ето защо Стратегията е израз на желанието ни да подкрепим науката и да покажем какво означава за развитието на системата и на държавата. Искам да обърна внимание обаче на няколко слабости, които не могат да бъдат пренебрегнати. Ако направим едно сравнение на Стратегията с предишния вариант на проф. Денков, ще видим, че тя не се различава по нищо, освен по финансовите изражения, финансовите изражения, финансовия гръбнак, тоест съдържателната част, направленията, в които трябва да се работи, са останали. Те са добри, хубави намерения, но ако нямаме финансов израз, отговорност от страна на държавата чрез ангажиментите, които поема в определени текстове, тогава ние всъщност си противоречим. Как ще изпълним Стратегията и как показваме на обществото и на научните среди, че искаме да им помогнем, когато държавата не поема конкретно финансовия ангажимент? Макар че в Комисията добавихме един текст: „С изключение на европейските структурни фондове“, когато запишем, че финансирането на научните изследвания е от държавния бюджет, имаме точен и ясен ангажимент от страна на държавата. Всъщност тук и правителството, последно, смята ли, че науката е важна и трябва да я развиваме? Осъзнаваме ли връзката на науката с икономиката, с просперитета на България, или не? или не? Ние ще подкрепим Стратегията, защото това е задължително, за да стартира и Европейската програма.

и да покажем конкретния ангажимент на държавата? И нещо друго искам да кажа. Професор Бъчварова е обърнала внимание на заседание на Комисията по бюджет и финанси. Има отстъпление от Вас, управляващите, относно отношението към науката. науката. В стратегията на Денков е записано 2020 г. 0,7% да достигнат парите за наука. Сега виждам в разчетите, в прогнозите – 0,5%. Е, ние ще развиваме ли науката, или не?! Да, важни са парите, но все пак държавата – размиват се отговорностите. Така може да прехвърлим отговорност, да кажем: нека общините с публични финанси да да осигурят финансирането на научните организации. Всички са отговорни, но това е основен приоритет на държавата.

конкретизират държавата какво ще изпълни. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Цонков. Реплики към изказването на господин Цонков? Няма. Други изказвания?

Уважаема госпожо Председател, господин Министър, уважаеми колеги! Стратегията за развитие на научните изследвания дава дългосрочна визия за развитие на тези изследвания с цел повишаване на тяхната ефективност и достойното позициониране на българската наука на световната сцена. Тя е необходимо, но задължително условие да бъде финансирана първата ос на Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Предложеният вариант е добре структуриран документ, ясно се забелязва приложеният експертен подход при неговото разработване. За съжаление, в началото на документа анализът на състоянието на научната система показва устойчиво изоставане на страната ни спрямо сравнимите с нас държави. Пораженията са сериозни, но с надежда за обратимост. Проектът включва подробно описани цели и мерки за преодоляване на изоставането, които са адекватни и амбициозни и изпълнението им би стимулирало научните изследвания в страната. Безспорно е, че доброто образование върви с добре развита наука винаги ръка за ръка. В този смисъл науката, която донякъде е по-скрита за обществото, трябва да бъде подкрепяна, а тя да даде това, което е необходимо. Например Българската академия на науките работи успешно с учителите по съвместни проекти, помага в квалификацията на педагогическите кадри – различните институти с различен дял. Трябва да се направи всичко възможно процесът по занижаване на грамотността да спре, да се обича и уважава българският език, а за това е необходимо да пишем и говорим правилно. В този смисъл е похвална инициативата на Института за български език – в навечерието на 24 май да стартира кампания „Пиши правилно. Написаното остава!“. В средното образование е необходима промяна на начина на преподаване, при който с помощта на технологиите ученикът от пасивен слушател се превръща в активен участник в обучителния процес. Тоест това е така нареченият „научноизследователски подход“ в обучението по учебни предмети. В този смисъл научните институти трябва да подпомагат въвеждането на иновативните методи на преподаване в училище. Иновациите са движеща сила на развитието, базирани са на дългогодишни научни изследвания в различни области, но се прилагат с разбиране и доверие. Друг пример са програмите, които подкрепят млади учени, например конкурсът „Питагор“, с идеята за запазване на човешкия потенциал в областта на науката и неговото устойчиво развитие. Генерален е изводът, че триъгълникът на знанието е образование, научни изследвания и иновации. Убедена съм в необходимостта от балансирана подкрепа на отделните му компоненти. В този смисъл някои от мерките, залегнали в Стратегията, които биха стабилизирали научната система и които са релевантни на образователната, са: адекватно финансиране, отговарящо на визията за развитие на науката; финансиране, обвързано с получените резултати; увеличаване на частното финансиране за иновации и мерки за подобряване на условията за привличане на частни капитали в науката; сътрудничество между научни институции, университети и бизнес; приоритетно развитие на нови, нетрадиционни за страната ни научни области; повишаване мобилността на учените; привличане на българската научна диаспора към съвместни научни изследвания; превръщане на България в обучителен хъб на Балканите; популяризиране на значимите научни постижения на страниците на съответните институти и в социалните мрежи. Наскоро в Доклада „Икономическа обосновка на публичното финансиране за наука и иновации и неговото въздействие“, изготвен по поръчка на Европейската комисия, е записано, че две трети от икономическото развитие в Европа за период от 12 години се дължи пряко или косвено на инвестиции в наука. Очаква се Европейската комисия да изготви мерки за осигуряване на рискови фондове за стартиращи предприятия, различни от тези по Програма „Хоризонт 20/20“ и структурните фондове. С тях трябва да се гарантира капитал за рискови иновации и демонстрационни проекти в размер на 1, 5 или 10 млн. долара, а ефектът от инвестициите ще бъде сериозен. Успехът на Стратегията е свързан най-вече с осигуряване на достатъчен брой мотивирани и високо квалифицирани изследователи, достойно заплатени, както и разширяване на конкурсното и програмното финансиране на научните изследвания, и не на последно място – сериозно финансиране от държавата.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! Парламентарната група на Движението за права и свободи ще гласува за приемане на актуализираната Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България. Ще подкрепим така предложения ни документ, с надеждата, че няма да бъде поредният стратегически такъв само с пожелателен характер и че след някоя и друга година, вместо да отчетем положителния ефект от неговото прилагане, да правим констатации, като тези в преамбюла, а те не са никак добри. Стратегията отчита кризисното състояние на научните изследвания в страната ни, трайното изоставане от останалите европейски страни. На една от графиките за динамика на научните резултати може да се проследи спадът на научното развитие на страната ни от 51-во на 58-о място. Някои страни от така наречения „трети свят“, като Виетнам, Алжир и Пакистан, които са били доста назад в тази класация от нас, вече са ни изпреварили. Имайки предвид горепосоченото, може да кажем, че Стратегията почива на обективен анализ на моментното състояние на научните изследвания в България. В нея са описани целите и мерките за наваксване на изоставането, забелязва се експертността при тяхното формулиране. Да се надяваме, че след приемане на Плана за действие от Министерския съвет и изпълнението на Националната стратегия за развитие на научните изследвания, ще се изпълни със съдържание логото на Стратегията, а именно „По-добра наука за по-добра България!“. Знаем, че приемането на този документ от българския парламент е от голямо значение, тъй като е етап от пътя за постигане на целите, залегнали Споразумението за партньорство на Република България с Европейската комисия, но това не трябва да бъде самоцел – да приемаме даден акт, документ или стратегия, защото се налага и трябва. Всеки наш акт трябва да бъде подчинен на една главна цел: подобряване качеството на живот и просперитет на българския народ. Затова ние от Движението за права и свободи все още очакваме да видим управленска програма или Стратегия за развитие на страната от страна на Министерския ѝ съвет, в която да са разписани всички политики, водещи към тази главна цел, а не да гласуваме на парче, защото имаме препоръки от Комисията. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Кичиков. Реплики имате ли, колеги? Не. За изказване – народният представител Валери Жаблянов. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Някои биха казали, че пред нас е поредната Стратегия за развитие на българската наука, и ще бъдат частично прави и частично неправи. Първо, не е поредната, това е втората. И другото, което е – че в преамбюла се отчита неуспехът на първата. Аз не съм сигурен какви точно са причините – и дали могат да бъдат формулирани в едно изказване – за състоянието и и на научните институции в България, и на нивото на съвременните научни изследвания, на кадровото развитие на тези институти, но искам да започна моето изказване с една статистика, която е дадена вътре в Стратегията. не можах да открия онези механизми и пътища, по които тази статистика да бъде преодоляна. От държавите – членки на Европейския съюз, към 2015 г. България отделя 0.27% от брутния си вътрешен продукт за научно развитие. Това е най-ниската стойност от всички държави, които членуват в Европейския съюз. И ще прочета държавите, които отделят около 1%: Австрия, Белгия, Дания, Финландия, Чехия и Швеция. Е, струва ми се, че всеки може да направи връзка между размера на отделените средства и нивото на икономическо, технологично и социално развитие на тези държави. И големият въпрос пред нас е: иска ли България да измени своята траектория на развитие, която ние през последните две десетилетия очертахме към общество с ниска степен на застъпване на науката в индустрията, в селското стопанство, във високите постижения, иска ли България да стане технологично развито общество, или ще остане в онова състояние, в което се озовахме в резултат на редица исторически и други управленски неблагополучия?

Тук няма и една буква по въпроса какво ще направи българската държава в следващите 13 години. Поставяме ли си за цел да се достигне 1% от брутния вътрешен продукт за наука, или не си поставяме такава цел? Никой не е казал, че това трябва да стане догодина или до 2020 г., но в края на периода би следвало. Вторият въпрос:

Ясно е, че държава като България не може да развива науката въобще. Кои са научните приоритети? По тази тема също не можах да открия някакви съществени предложения. Искам да отида на въпрос, който има значение за всяка една стратегия, не само за тази за науката, но за науката най-вече. Това е въпросът за международното сътрудничество и формите на коопериране с чужди на България научни институти. Най-напред, така наречената глава „Интеграция в европейското изследователско пространство и международната научна общност“ ми се струва доста семпла. Тя се изчерпва в една страничка, в която са написани вътре 10 точици. В това се изразява представата на Стратегията за бъдещата ни интеграция в един такъв сложен процес, какъвто е съвременният изследователски и развоен процес, и многообразието от научни институти и програми. Още повече от направения преглед на текста оставаме с впечатление, че българската наука ще се развива в рамките на европейското научно пространство. Как? Кои са структурите, кои са механизмите, каква е организацията на българската наука, с която тя се включва в тези международни проекти и изследвания? Когато отидем в следващата глава, която е свързана с така наречената „Политика за развитие на съвременната научна инфраструктура“, тоест мястото, където би трябвало да отидат парите, откриваме, че там се разкриват центрове за върхови постижения, центрове за компетентност и регионални научни центрове. Така да се кажа, това е гръбнакът – институционалният и организационният, чрез който ще се задвижи тази Стратегия. Уважаеми колеги, тук не мога да не се съглася, че са необходими нови форми на организация. Но не може тук, където са записани въпросите за развитието на съвременната научна инфраструктура, традиционните български научни институти, които са се доказали, съществували, центровете към университетите, Българската академия на науките, институтите към Българската академия на науките, да не фигурират, включително като форми, които трябва да бъдат модернизирани по някакъв начин. начин. Тук нямам обяснение за тази празнота. Въпросът: за какво ще се използва държавният бюджет? Това е решено много интересно. Основен източник на финансиране и осъвременяване на сградния фонд и други ремонтни дейности е целево повишаване на субсидията от държавния бюджет. Значи, сградите, лабораториите – всичко, което е необходимо за научните изследвания, го пращаме на държавния бюджет, науката се осъществява в традиционните институти, а от друга страна, създаваме центрове за компетентност, центрове за върхови постижения и регионални научни центрове. Какъв е кадровият потенциал на българската наука, че да се пръсне във всичките тези направления? В момента какъв е? Или за нея не важат демографските проблеми, за нея не важат тенденциите, че най-квалифицираните научни и други кадри напускат държавата по разбираеми причини?! Струва ми се, че Стратегията е написана хубаво, но е извън времето и пространството на съвременните реалности за развитието на науката в България. въпроса за международната научна дейност или така нареченото, както се казваше и както според мен е уместно, „международно коопериране“, европейското научно пространство. Не зная дали тук се отчита един дребен факт. Ако се погледне броят на регистрираните патенти за единица време, като някаква индикация за успешни постижения в развитието на определени научни подходи или постижения, най-голям брой патенти се регистрират в Съединените щати. Същото е положението и с Източна Азия. Става въпрос за Япония, Китай, Тайван, Южна Корея. Какви са формите за коопериране на българската наука извън Европейския съюз? съюз? В научно отношение, ако трябва да бъдем точни и честни, центровете на научно и технологично развитие отдавна не се намират само между Париж и Лондон, даже напротив: Европейският съюз се превърна в консуматор на научни постижения и на съвременни развойни продукти. Какви са формите българската наука да се кооперира с тези новопоявили се центрове на научно развитие – в Стратегията такъв хоризонт въобще няма!

съжалявам за моята констатация. Сигурно ни е необходима Стратегия и със сигурност ще я приемем, но изразявам дълбокото си съмнение, че с този подход и на тази основа могат да бъдат постигнати резултатите, които бихме желали да имаме. Благодаря за вниманието.

числата, които изнесохте за състоянето на българската наука и дела от брутния вътрешен продукт, който отива за научни изследвания, за съжаление, са по-лоши от тези, които Вие цитирахте, поради това че не направихте разлика между

В България от 0,27 са малко над 0,4%, тъй като всички знаем, че частният бизнес в България е прохождащ и заделя твърде малко за научни изследвания. Страните, с които трябва да се конкурираме на европейския и световен пазар, така наречените „нововъзникващи пазари“ – Китай и Корея, отделят 4,5% от брутния си вътрешен продукт.

Е, как ще догоним европейските страни и как ще бъдем конкурентоспособни на световния пазар, уважаеми колега?! Това е стратегия на изоставането! За да достигнем тези страни, трябва да заделяме по-голям дял! Второ, именно защото сме по-неразвита страна, държавата трябва да помогне в по-голяма степен в първоначалния период, за да излезем от това състояние, както направиха Китай, Южна Корея, Сингапур, Хонг Конг, както правят страни, като Полша, Унгария и Чехия.

Как ще стане тази работа?! Искаме нещо непосилно от нашите колеги. Направили сме стратегия, около която сега трябва да мислим как да се развива България, вместо да е обратното!

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Жаблянов, нямаше да Ви направя реплика, ако

на стр. 33 има таблица – Таблица № 5, в която е посочено планираното публично финансиране на научноизследователската и развойната дейност като процент от брутния вътрешен продукт. Аз обаче ще се съглася с колегата от „Воля“, че не процентът от брутния вътрешен продукт е важен, а парите, защото можем да покажем високи проценти на брутния вътрешен продукт, но пък малко пари. Тогава нека сами си направим извода кое е по-важното! През 2025 г. – 1%. Веднага след таблицата, във втори абзац ще го прочета, тъй като публичните и частните инвестиции са взаимно свързани: „Очаква се нарастването на публичното финансиране да има ускоряващ ефект и върху частното финансиране до достигане на стойности от 1,5% през 2020 г. до 2% от брутния вътрешен продукт през 2025 г“. Колеги, много моля, когато коментираме

За първи път виждам такива отговорни контролни функции на ресорната Комисия към парламента, която ще трябва да утвърди членовете на Международния контролен съвет, който съответно ще разглежда проекти на документи, ще дава препоръки и така нататък.

благодаря за репликата. Струва ми се, че тя в някаква степен подчертава допълнително някои елементи от Стратегията, които не могат да бъдат наречени визионерски, така да ги наречем, и по никакъв начин не помагат за планираното възраждане на българската наука, на нашите научни институти и научните ни постижения. Съгласен съм изцяло с Вас, че въпросният документ

В България процентът на частните инвестиции в науката е пренебрежимо нищожен. Поради тази причина хипотезата, върху която стъпва Стратегията, че финансирането ще се развие основно за сметка на оперативните програми, а в началото на текста на Стратегията има ясната констатация, че това финансиране е свързано с дела, който се отделя от националното финансиране, защото никой не иска да Ви дава пари, когато вижда, че не се ангажирате с развитието на науката,

простата причина че тези, които предлагат различни форми на научно финансиране, искат да видят сериозен насрещен ангажимент, а този ангажимент през 2025 г. – това е краят на програмния период.

подлагам на гласуване предложените ни от Комисията и приети от същата изменения

се предлага след думите „консолидирана фискална програма“ да се добави „с изключение на разходите с източник европейските структурни и инвестиционни фондове“.

на стр. 33 и в Раздел 5.2, в Таблица 6, в индикатор „Финансиране на научноизследователската и развойна дейност по консолидираната фискална програма като процент от брутния вътрешен продукт“, на стр. 62. Подлагам на гласуване направените и приети в Комисията предложения. Моля, гласувайте.

са приети като допълнение на Проекта на решение за Стратегията. Моля, гласувайте Проекта на решение, както Ви беше представен, с приетите вече допълнения в Стратегията и приложението. Гласували

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за концесиите, № 754-01-13, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на на 30 май 2017 г. На свое заседание, проведено на 31 май 2017 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за концесиите, № 754-01-13, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 30 май 2017 г. На заседанието присъстваха: от Министерския съвет – госпожа Мариета Немска директор на дирекция „Икономическа и социална политика”, госпожа Мариана Славкова и господин Георги Йончев – държавни експерти към същата дирекция; от Българската стопанска камара господин Камен Колев – заместник-председател; от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България – госпожа Румяна Георгиева – парламентарен секретар и ръководител сектор „Индустриални отношения”, и господин Стефан Илиев парламентарен секретар на заместник министър-председателя господин Томислав Дончев. Законопроектът беше представен от господин Данаил Кирилов, който посочи, че с него се въвеждат българското законодателство изискванията на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г., за възлагане на договори за концесия, която е част от законодателния пакет на Европейския съюз за реформиране на правото в областта на обществените поръчки и концесиите (заедно с Директива 2014/24/ЕС Той отбеляза, че с предложения Закон се цели усъвършенстване на действащите разпоредби за концесиите и се предлага отмяната на сега действащите Закон за концесиите и на Закона за публично-частното партньорство, тъй като съществена част от материята, уредена с тях, е предмет на уредбата на Директивата за концесиите. Законопроектът предлага две основни форми на концесии публично-частното партньорство, с което публичен партньор възлага строителство или услуги на икономически оператор, и концесията за ползване, която е традиционната концесия в съответствие с действащия Закон за концесиите. С него се предлагат и три вида процедури, които са: открита процедура, състезателна процедура с договаряне и състезателен диалог. Въвеждат се всички изискуеми по Директивата за концесиите процедурни гаранции, като се осигуряват изискваните от Директивата правила за обявяване, прозрачност, недопускане на дискриминация и състезателност от страна на концедентите, както и изискването концедентът да осъществява както контрол, така и мониторинг за изпълнението на концесионния договор. Директивата за концесиите въвежда праг от 5 225 000 евро, като концесиите, които са над този праг, са с трансграничен интерес, а съответно всички останали концесии за строителство и услуги, които са под този праг, както и концесиите за ползване, са дефинирани като концесии без трансграничен интерес. Проектът на закон предвижда концесиите да се възлагат от министрите и кметовете на общини, като Министерският съвет и общинските съвети запазват правомощията си да одобряват предварително определени решения. Предлага се всяка концесия да е за като конкретната му продължителност не може да бъде по-дълга от максималния срок, който е предвиден при откриване на процедурата с решение на концедента. С цел гарантиране на обществения интерес се въвежда допълнителна гаранция като санкция от Народното събрание, когато определеният от концедента максимален срок е 35 години или по-дълъг. По отношение на общинските концесии, когато максималният срок е 20 години или по-дълъг, се предлага одобряването да стане с мнозинство две трети от общия брой от общинските съветници, а когато срокът е 35 години или по-дълъг, освен решение от общинския съвет е необходимо и решение от Народното събрание. концесионен регистър да се публикува както информация относно изпълнението на договорите, така и информация относно провеждането на процедурите за възлагане на концесии, с цел разширяване на публичността и превръщането му в централизирана административна информационна система. Също така се предвижда офертите и заявленията да се подават като електронни документи с цел по-плавно преминаване към електронни услуги. Законодателната инициатива ще има за резултат привличане на частния капитал за изпълнение на строителство и услуги, като се предвижда определените бюджетни средства за финансиране от държавата да се изразходват значително по-ефективно чрез управлението им от икономически оператори при най-доброто съотношение качество-цена. Очакваните последици с приемането на Закона включват разширяване на възможностите за използване на концесията като форма на публично-частно партньорство за създаване на публични ресурси, развитие на инфраструктурата и на услугите без или с минимално финансово участие на държавата и общините, както и създаването на възможност за използване на опита на частния сектор за постигането на ефективност и ефикасност при предоставянето на услуги от обществен интерес. Приемането му ще допринесе до дългосрочни ползи от концесионните договори както в икономически, така и в обществен аспект, чрез прилагането на иновативни идеи и практики, с които да се постигне повишаване на качеството и оптимизиране на цената на предоставяните услуги, като същевременно се стимулира конкуренцията на вътрешния пазар посредством създаването на допълнителни възможности за насърчаване на частните инвестиции в сферата на строителството, поддържането и управлението на обекти на техническата и социалната инфраструктура. В обсъждането взеха участие народните представители: Филип Попов, Хамид Хамид, Христиан Митев, Крум Зарков, Явор Божанков, Валери Жаблянов, Емил Димитров, Димитър Лазаров и Данаил Кирилов. Народните представители Филип Попов, Валери Жаблянов, Крум Зарков и Явор Божанков изразиха своето отрицателно становище за Законопроекта. Народният представител Хамид Хамид изрази своята подкрепа към Законопроекта, като посочи, че между първо и второ четене ще предложи прецизиране на отделни разпоредби, касаещи увеличаване на размера на наказанията в Глава девета „Административнонаказателни разпоредби”. Народните представители Христиан Митев и Емил Димитров изразиха своята подкрепа за Законопроекта. Господин Митев постави акцент върху четири разпоредби в Законопроекта: 1. по отношение на така наречените „запазени концесии“ – по програми за създаване на защитени работни места на хора с увреждания или хора в неравностойно положение се предвижда концесионер на запазена концесия да може да бъде само икономически оператор, при условие че най-малко 70 на сто от неговите работници и служители са хора с увреждания или хора в неравностойно положение; във връзка с публично-частните дружества се предвижда публичният съдружник (държава или община) задължително да участва в управлението; 3. въвежда се и изрична забрана да се извършват разпоредителни сделки с недвижими имоти, които са апортирани от публичния съдружник в публично-частните дружества и 4. предвидено е заплащането на концесионни възнаграждения за строителство и услуги да бъде винаги задължително. В отговор на поставените от господин Божанков и господин Зарков въпроси, господин Кирилов уточни, че със Законопроекта за концесиите не се засяга че със Законопроекта за концесиите не се засяга децентрализацията на местната власт и, че Народното събрание е законодателният орган, който отразява интересите на всички общини, както и, че срокът е задължителен елемент от процедурата при определяне на концесионер и се задава с първоначалното обявление за откриване на процедурата от концедента като финансово-икономически параметър в рамките, на който участниците подават предложенията си. След проведената дискусия Комисията по правни въпроси с 14 гласа „за”, 8 гласа „против“ и без „въздържал се”,предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за концесиите, № 754-01-13, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 30 май 2017 г.“ Уважаема госпожо Председател, моля думата за процедурно предложение, което пропуснах да направя при откриване на дебата. 49, ал. 2 от Правилника процедура за допуск за представителите от Министерския съвет госпожа Мариета Немска директор на дирекция „Икономическа и социална политика“, госпожа Мариана Славкова и господин Георги Йончев – държавни експерти към същата дирекция, за времето, през което обсъждаме този Законопроект. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кирилов. Моля, режим на гласуване.

Гласували 85 народни представители: за 66, против 6, въздържали се 13. Предложението е прието – моля, поканете гостите в залата. Продължаваме със следващия Доклад – на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.

Законопроект за концесиите, № 754-01-13, внесен от Данаил Кирилов и група народни представители На редовно заседание, проведено на 1 юни 2017 г. съвместно с Комисията по енергетика, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, обсъди Законопроект за концесиите, № 754-01-13, внесен от Данаил Кирилов и група народни представители на 30 май 2017 г. В заседанието взеха участие представители на дирекция „Икономическа и социална политика“ от администрацията на Министерския съвет. От името на вносителя Законопроектът бе представен от господин Данаил Кирилов. Предложеният изцяло нов Закон е в съответствие с Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия Директивата за концесиите е част от законодателния пакет на Европейския съюз (ЕС) за реформиране на Общностното право в областта на обществените поръчки и концесиите, заедно с Директива 2014/24/ЕС за обществените поръчки и Директивата относно възлагането на поръчки от секторни възложители. В приложното поле на Директивата за концесиите попадат дейности, чиято регламентация в българското законодателство се съдържа в два отделни закона: Закона за концесиите и Закона за публично-частното партньорство. Анализът на изискванията на Директивата за концесиите и на съответствието на двата закона с нея налагат възприемане на подход за приемане на нов Закон за концесиите. Принципно материята, която следва да се уреди, за да се въведат в националното законодателство изискванията на Директивата за концесиите, както и по Закона за концесиите, но промените са съществени и многобройни. Това обстоятелство покрива хипотезата на чл. 11, ал. 1 от Закона за нормативните актове и налага отменянето на Закона за концесиите и заменянето му с нов. Съществена част от материята, предмет на уредба със Закона за публично-частното партньорство, попада в характеристиките на концесиите и в съответствие с чл. 10, ал. 1 от Закона за нормативните актове, следва да бъде уредена с един, а не с два отделни закона. Структурата на Законопроекта като цяло следва структурата на Закона за концесиите и на Закона за публично-частното партньорство, които са сходни, с което се цели приемственост в законодателството и улесняване на правоприлагането. В съответствие с Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове в 9 приложения под формата на списъци са изнесени дейности, които са включени или изключени от приложното поле на Законопроекта, международни конвенции в социалната област и в областта на околната среда, които следва да се спазват при изпълнението на концесии, както и минималното съдържание на обявленията, с които се оповестява откриването на процедура за определяне на концесионера. Законопроектът е изчерпателен и в необходимата пълнота урежда обществените отношения, които подлежат на трайна уредба, както и в достатъчна степен – правилата за тяхното прилагане. Във връзка с това е преценено, че не е необходимо правилник за прилагане на закона. Предвидена е законова делегация на Министерския съвет, който да издаде две наредби. Законопроектът отменя досегашния Закон за концесиите и Закона за публично-частното партньорство, тъй като преурежда уредените с тях обществени отношения. С Преходните и заключителни разпоредби са предвидени изменения на редица закони, съдържащи разпоредби, които попадат в обхвата на новия Закон за концесиите, като се цели терминологично уеднаквяване на текстовете, които уреждат изисквания, свързани със спецификата на обекта на концесията и произтичащите от тях особени условия, и създаване на предпоставки за прилагане на новия Закон за концесиите. В хода на дискусията част от изказалите се народни представители подкрепиха предложения Законопроект, като подчертаха, че с новите регламенти се създават по-добри предпоставки за предоставяне на концесии за строителство на важни за държавата и общините инфраструктурни проекти и тяхната реализация в условия на публично-частно партньорство. Действащото до момента законодателство е показало слабости, които до голяма степен произтичат от наложилата се практика на концесия да се предоставят или природни ресурси, или съществуващи обекти на инфраструктурата. До момента не е предоставена нито една концесия за строителство за значим инфраструктурен обект, което означава, че институтът на концесията и на публично-частното партньорство в досегашната им уредба, не позволява ефективното им използване за основното им предназначение – предоставяне на концесии за строителство, с последващо предоставяне и управление на услуги чрез обекта на концесията, съчетано с поемане от концесионера на строителния и на експлоатационния риск. Поставен бе и въпросът с какво предложеният Законопроект се отличава от приетия от предишното Народно събрание и направени ли са промени в разпоредбите, по които бе наложено вето от Президента на Републиката. От страна на вносителите бе направено уточнението, че Законопроекта възпроизвежда текстовете на приетия на второ гласуване Законопроект от предишното Народно събрание, като в него са направени четири промени, но те не са свързани с наложеното вето поради липса на конкретика в мотивите. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 15 гласа „за”, 7 гласа „против” и без „въздържали се” предлага на Народното събрание Законопроект за концесиите, № 754-01-13, внесен от Данаил Кирилов и група народни представители, да бъде приет на първо гласуване.“

Благодаря. „ДОКЛАД относно първо гласуване на Законопроект за концесиите, № 754-01-13, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 30 май 2017 г. На свое редовно заседание, проведено на 1 юни 2017 г., Комисията по околната среда и водите разгледа на първо четене Законопроект за концесиите, № 754-01-13, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 30 май 2017 г. и разпределен на Комисията по правни въпроси, като водеща. На заседанието от Министерството на околната среда и водите присъстваха: Николай Кънчев – заместник-министър, Красимира Бръмчева – директор на „Управление на водите“, и Румяна Братованова – държавен експерт в същата дирекция. Председателят на Комисията откри заседанието, представи гостите и обяви дневния ред, приет от членовете на комисията с 12 гласа „за“ и 6 „против“, след което даде думата за представяне на Законопроекта. От името на вносителите Законопроектът и мотивите за неговото внасяне бяха представени от народния представител Анна Александрова, която посочи, че с Директивата за концесиите на ниво Европейския съюз, Директива 2014/23/ЕС, е приета нова регламентация на концесионните договори, като за пръв път същата е уредена в самостоятелен акт. С нея се „надгражда“ досегашната уредба на материята за концесиите по отменената Директива 2004/18/ЕО, което обуславя различията между действащата национална нормативна уредба и новия режим на концесиите на общностно ниво. Различията се обуславят основно от новия подход на Европейския съюз за разграничаване на отделните форми на партньорство между публичния и частния сектор, като водеща роля има поемането на експлоатационния риск от концесионера. приложното поле на Директивата за концесиите попадат дейности, регламентирани в националното законодателство в два отделни закона: Закона за концесиите и Закона за публично-частното партньорство. Анализът на законодателството, свързано с концесиите, показа слабости, които до голяма степен произтичат от наложилата се практика на концесия да се предоставят или природни ресурси (плажове, минерални води, подземни богатства), или съществуващи обекти на инфраструктурата. До момента не е предоставена нито една концесия за строителство за значим инфраструктурен обект, което означава, че институтът на концесията не се използва ефективно за основното си предназначение предоставяне на концесии за строителство, с последващо предоставяне и управление на услуги чрез обекта на концесията, съчетано с поемане от концесионера на строителния и на експлоатационния (оперативния) риск. Основни причини за неефективното използване на Института на концесиите са: несъответствие между единствената процедура по Закона за концесиите за определяне на концесионер и възможностите, давани от европейското законодателство; ограничената възможност за плащане от страна на концедента и нагласата в обществото, че концесията се възприема като източник на приходи, а не като инструмент за изграждане на инфраструктура с частни инвестиции и предоставяне на услуги при най-добро съотношение качество-цена. партньорство: публично-частното партньорство е определено като дългосрочно договорно сътрудничество за дейност от обществен интерес за по-добро усвояване на публични средства и разпределение на рисковете между публичния и частния партньор, тоест дефинираното партньорство попада в обхвата на директивата за концесиите; по същество са уредени две форми на публично-частно партньорство – договорно и институционализирано; до момента не са реализирани на практика проекти с публично-частно партньорство по Закона за публично-частното партньорство поради ограничения обхват на услугите, неефективната схема на планиране, финансовите условия и неподходящите процедури за избор на частен партньор. Анализът на изискванията на Директивата за концесиите и на съответствието на Закона за концесиите и на Закона за публично-частното партньорство с нея налагат възприемане на подход за приемане на нов Закон за концесиите, който да обедини действащите Закон за концесиите и Закон за публично-частното партньорство. Законопроектът запазва установеното в националното законодателство правило за ограничаване на кръга на субектите, които може да възлагат концесии, обусловени от статута на собствеността. Във връзка с това концесии може да се възлагат не от всички публични органи, а само от министри и от кметове на общини. Относно възлагащите органи Законопроектът запазва трайно установения термин „концедент“, с който се назовава субектът, който извършва действията по възлагане на концесия (извършва подготвителните действия и организира провеждането на процедурата за определяне на концесионер), сключва концесионния договор и е страна по него. Ново законодателно решение е, че функциите на концедент се възлагат пряко на министрите и на кметовете на общини. Основното разграничение на концесиите е според техния предмет: за строителство; за услуги; за ползване на държавна и общинска собственост. Включването на срока като критерий за възлагане, като той не може да надвишава максималния срок, посочен в обявлението. Със Законопроекта се въвеждат допълнителни гаранции, които да предотвратят възможност за „вечна” концесия, като когато определеният от концедента максимален срок за концесия за строителство или за концесия за услуги е равен или надвишава 35 години е необходимо разрешение на Народното събрание, а за общински концесии за строителство и концесии за услуги, при които определеният от концедента максимален срок е над 20 години – разрешение от общинския съвет. Възлагащите органи и възложителите винаги трябва да се съобразяват с принципите, заложени в чл. 3 от Директивата за концесиите: равнопоставеност, недискриминация и прозрачност. Със Законопроекта са определени три вида процедури, които са съобразени с практическата сложност на концесиите: открита, състезателна процедура с договаряне и състезателен диалог. Въвеждат се всички изискуеми по Директивата за концесиите процедурни гаранции, като се осигуряват изискваните от Директивата правила за обявяване, прозрачност, недопускане на дискриминация. Към Законопроекта е приложена предварителна оценка на въздействието на Закона за концесиите, като е посочено привличането на частен капитал за изпълнение на строителство и услуги, използване на професионалния опит на икономическите оператори за постигане на най-добро съотношение цена-качество, прехвърляне на задължения и функции от публични органи, освобождаване на администрация от неприсъщи дейности и задоволяване на належащи нужди на обществото. Посочени са заинтересованите страни, направен е общ анализ на разходи и ползи, както и са определени административната тежест и въздействието върху нормативната уредба. Отношение по внесения Законопроект взеха: народният представител Манол Генов относно оценката на въздействието на Законопроекта, който получи отговор от госпожа Александрова; народният представител Джевдет Чакъров, който посочи коректността на представянето от страна на вносителя и обърна внимание на обществения интерес; председателят на Комисията Ивелина Василева, която обяви, че има подробно обосновано становище на Министерския съвет, качено на страницата на Народното събрание, като даде думата на заместник-министър Кънчев да представи становището на Министерството на околната среда и водите; господин Кънчев представи положителното становище на Министерството, като обърна внимание, че концесиите на минералните води се уреждат съгласно Закона за водите и че имат някои предложения за малки изменения и допълнения, които могат да бъдат направени между двете гласувания; народният представител Петър Петров относно връзката на Законопроекта с наказателни процедури, и народният представител Румен Георгиев, който направи предложение за отлагане обсъждането на Законопроекта. Председателят на комисията подложи предложението на господин Георгиев на гласуване, в резултат на което то не беше прието от членовете на Комисията – 6 гласа „за“ и 12 „против“. След прекратяване на дискусиите и проведената процедура по гласуване Комисията по околната среда и водите, с 12 гласа „за“, 6 ”против“ и 1 ”въздържал се“ подкрепи Законопроекта и изрази следното становище:

На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 2 юни 2017 г., беше обсъден Законопроект за концесиите, № 754-01-13, внесен от Данаил Кирилов и група народни представители на 30 май 2017 г. На заседанието присъстваха: господин Димитър Геновски – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, госпожа Албена Лазарова – директор на дирекция „Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, госпожа Мариета Немска директор на дирекция „Икономическа и социална политика“ към Министерския съвет, и госпожа Мариана Славкова – държавен експерт в същата дирекция. Законопроектът бе представен от народния представител Анна Александрова. Госпожа Александрова обясни, че с предложения Законопроект се предвижда отмяната на Закона за концесиите и Закона за публично-частното партньорство поради възприетия подход за приемане на нов Закон за концесиите, който да въведе многобройните изисквания на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия (Директива за концесиите). Законопроектът запазва установеното в националното законодателство ограничаване на кръга на субектите, които могат да възлагат концесии. Предложението за ново законодателно решение функциите на концедента да се възлагат пряко от министрите и кметовете на общини, а досегашните концеденти – Министерският съвет, съответно общинският съвет, само да одобряват основните актове, свързани с възлагането и изпълнението на концесиите. Основното разграничение на концесиите е според техния предмет: за строителство, за услуги и за ползване на държавна и общинска собственост. Предвижда се приходите на концесионера от експлоатацията на строителството и на услугите да се формират от плащания от потребителите или от потребителите и концедента, или само от концедента. Плащане от концедента към концесионера може да има при така наречените „несамофинансиращи се концесии“, когато за предоставяните от концесионера услуги не се дължат преки плащания от потребители от потребители или от други лица, както и когато се дължат такива плащания, но не е предвидено концесионерът да ги получава. Народният представител подчерта, че Директивата за концесиите не поставя изискване за определяне на максимален срок, който да е общ за всички концесии. Със Законопроекта се определя задължение на концедента да достигне възможно най-кратък срок за концесията при спазване на определени изисквания. Госпожа Александрова изтъкна, че се въвеждат допълнителни гаранции, които да предотвратят възможността за предоставяне на така наречените „вечни концесии“: когато определеният от концедента максимален срок за концесия за строителство или за концесия за услуги е равен или надвишава 35 години, да е необходимо разрешение от Народното събрание; за общински концесии за строителство и концесии за услуги, при които определеният от концедента максимален срок е над 20 години, да е необходимо разрешение от общинския съвет, прието с мнозинство от 2/3 от общия брой на съветниците; когато срокът е 35 години или по-дълъг, за откриване на процедурата е необходимо и разрешение от Народното събрание. Изискванията на Директивата за концесиите са приложими само за концесии за строителство и за концесии за услуги, които са на стойност, равна или по-висока от 5 млн. 225 хил. евро. Този така наречен „европейски праг“ е възприет като разграничителен критерий, при който концесиите на стойност равна или Народният представител подчерта, че Законопроектът урежда и правилата за концесиите без трансграничен интерес, както и за концесиите за ползване, които също са изключени от приложното поле на Директивата за концесиите. Госпожа Александрова обърна внимание, че по действащия Закон за концесиите единствено допустимата процедура за възлагане на концесия е откритата процедура. Законопроектът предвижда още две процедури процедури – състезателна процедура с договаряне и състезателен диалог, които осигуряват на концедента известна степен на гъвкавост и позволяват определяне на оптимални параметри на конкретната концесия. Със Заключителните разпоредби се правят промени в редица секторни закони, сред които в Закона за гражданското въздухоплаване, Закона за железопътния транспорт и Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. Измененията са свързани с отмяна на разпоредби относно реда за предоставянето на концесии, както и терминологично уеднаквяване с терминологията на Законопроекта. хода на дискусията бяха поставени въпроси във връзка с максималния срок на концесията и по-конкретно относно възможността за възникване на така наречените „вечни“ концесии. В отговор представителите В отговор представителите на Министерския съвет посочиха, че Директивата за концесиите не предвижда срок, а предвиденото в Законопроекта ограничение е по отношение на това, че концесиите се предоставят с краен срок, тоест винаги има краен срок и той е обвързан с икономическия баланс на интересите и с възвръщаемостта на инвестициите. Те допълниха, че Законопроектът предвижда, когато максималният срок на концесията е над 35 години, определен въз основа на финансово икономическия модел на концесията, да бъде получено разрешение от Народното събрание. Въз основа на проведените дебати и мненията, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 10 гласа „за“ и 8 „против“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за концесиите, № 754-01-13, внесен от Данаил Кирилов и група народни представители на 30 май 2017 г.“ Благодаря Ви, уважаеми господин Летифов. Следва Докладът на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. Господин Атанасов, заповядайте.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! „ДОКЛАД относно Законопроект за концесиите, № 754-01-13, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 30 май 2017 г. На свое извънредно заседание, проведено на 1 юни 2017 г. Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта обсъди Законопрект за концесиите, № 754-01-13, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 30 май 2017 г. От името на вносителите Законопроектът беше представен от господин Данаил Кирилов. Представеният изцяло нов Закон е в съответствие с Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари за възлагане на договори за концесия. В приложното поле на Директивата за концесиите попадат дейности, чиято регламентация в българското законодателство се съдържа в два отделни закона: Закона за концесиите и Закона за публично-частното партньорство. Анализът на съответствието на тези два закона с изискванията на Директивата за концесиите наложи приемането на нов Закон за концесиите, който да ги обедини. Законопроектът запазва установеното в националното законодателство правило за ограничаване кръга на субектите, които могат да възлагат концесии, обусловени от статуса на собствеността. В своето изложение вносителят акцентира върху частта от Законопроекта, която попада в рамките на компетенции на Комисията. Вносителят поясни, че Законопроектът предлага две основни форми на концесия: публично частно партньорство, с което публичният партньор възлага строителство или услуги на икономическия оператор, и концесията за ползване, която вече познаваме от действалите досега концесионни закони. За първи път Директивата, респективно и Законът въвежда праг от 5 млн.

от Европейския съюз и респективно се повишават изискванията както към регистъра за концесиите, който специално се създава и се доразвива с оглед публичност и прозрачност, така и увеличава безспорно състезателността в процедурите за избор на концесионери. Друг важен акцент важен акцент е специфичното правно и състезателно решение по отношение на концесионните процедури за сроковете. Концесиите стартират като срочни, като концесионният договор се сключва за срок, продължителността на който се определя чрез конкуренция в процедурата процедурата за възлагане на концесията чрез включването на срока като критерий, като той не може да надвишава максималния срок, поставен от концедента. Така всеки от кандидатите се стреми да предложи по-нисък срок, да предложи по-икономически обосновани и атрактивни показатели на концесията, да даде по-кратка възвръщаемост на инвестиционния да даде по-добра цена на публичната услуга. Три са способите на състезанието: открита процедура, състезателна процедура с договаряне и състезателен диалог. Този Закон за разлика от всички закони преди това дава гъвкавостта и възможността да имаме концесии на спортни обекти и съоръжения, концесии по видове социални услуги. По отношение на възможността спортните обекти да се използват от трети лица на състезателно, прозрачно правно основание

В хода на дискусията част от изказалите се народни представители подкрепиха предложения Законопроект, като подчертаха, че новите регламенти създават по-добри предпоставки за предоставяне на концесии за строителство на важни за държавата и общините проекти в областта на спортната инфраструктура и тяхната реализация в условия на публично-частно партньорство. Беше подчертано, че концесията е добра възможност и за инвестиции, и за по-добро управление, като това е добър начин да се съхранят много от спортните съоръжения, чието дългогодишно експлоатиране изисква твърде голям финансов ресурс за поддържането им в добро състояние. По време на обсъждането беше обърнато внимание, че преди да се пристъпи към прилагане на нормите, които предоставя този Закон по отношение на спортни обекти и съоръжения, е необходимо да бъдат изработени и въведени стандарти с оглед на това каква спортна инфраструктура е необходима в отделните населени места, във връзка с изпълнение на държавната политика и политиката на местно и регионално ниво в областта на спорта. Това в немалка степен се отнася и за спортните обекти и съоръжения – публична държавна собственост, свързани с държавната политика за развитие на спорта за високо спорно майсторство, както и представянето на българския спорт в международен план. Беше поставен въпросът за необходимостта от гаранции за достъпа до спортните обекти и съоръжения – държавна и общинска собственост, предоставени на концесия, на деца и младежи безплатно или срещу преференциално заплащане, както и на лица с трайни увреждания или такива в неравностойно положение. Вносителят отговори на поставените въпроси, като поясни, че критериите, определящи спортните обекти и съоръжение на такива от национално значение и на такива, които се експлоатират в полза на общините, следва да се определят от специалния закон в областта или в случая или в случая това е Законът за физическото възпитание и спорта. Същото се отнася и до поставянето на клаузи в концесионните договора, свързани със социалните ангажименти на държавата и общините в областта на спорта.

на Комисията по енергетика. Господин Добрев, заповядайте.

На свое заседание, проведено на 1 юни 2017 г., съвместно с Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, Комисията по енергетика разгледа Законопроект за концесиите, № 754-01-13, внесен от господин Данаил Кирилов и група народни представители на 30 май 2017 г. На заседанието присъстваха представители от Министерския съвет: госпожа Мариета Немска директор на дирекция „Икономическа и социална политика“, господин Георги Нейков и госпожа Мариана Славова – държавни експерти. Законопроектът беше представен от вносителя – господин Данаил Кирилов. С него се въвеждат изискванията на Директива 2014/23 на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия концесия (Директива за концесиите). В конкретния случай се предлага изцяло нов закон, който по същество обединява действащата уредба за концесиите и публично-частното партньорство. С новия закон се отменя Законът за публично-частното партньорство, тъй като съществена част от материята, която е уредена с него, попада в характеристиките на концесиите. Законопроектът е структуриран в девет глави без необходимост от допълнително приемане на Правилник за прилагането му, като единствено е предвидено приемането на две наредби, с които да се доразвият финансово-икономическите елементи на концесията и редът за осъществяването на мониторинга, управлението и контрола. В него са дефинирани три основни вида концесии според техния предмет – концесия за строителство, концесия за услуги и концесия за ползване на държавна и общинска собственост. Законопроектът въвежда понятието „европейски праг“, който представлява сумата от 5 225 000 евро, определен като разграничителен критерий. Концесиите, които са над този праг, са определени като концесии с трансграничен интерес. В концесиите с трансграничен интерес се прилагат изискванията за публикуване на обявление за тях в Официален вестник на Европейския съюз. Запазва се понятието „концедент“, но с друго съдържание. Концеденти ще са министрите и кметовете на общини. В законопроекта е отделено внимание на финансово-икономическите елементи на концесията: стойност на концесията, начин за определяне на прогнозната стойност на концесията, оперативен риск, срок на концесията, икономически баланс, плащания от концесионера към концедента и от концедента към концесионера. Всяка една концесия е с определен краен срок. Срокът на концесията ще се определя предварително с обявлението за процедурата и ще е въз основа на финансово-икономическия анализ, изготвен от концедента и това ще бъде максималният срок, върху който ще се състезават участниците в процедурата, тоест този срок в самата процедура ще бъде намален, защото е предвидено да бъде задължителен критерий при определяне на спечелилия процедурата кандидат за концесионер. Създават се условия за много по-голяма публичност и прозрачност на процеса, като е предвидено всяка една стъпка с всички документи, както и всяко едно решение на комисиите за провеждане на процедури да бъдат качвани на интернет страницата на Националния концесионен регистър. В хода на дискусията част от изказалите се народни представители подкрепиха предложения Законопроект, като подчертаха, че с новите регламенти се създават по-добри предпоставки за предоставяне на концесии за строителство на важни за държавата и общините инфраструктурни проекти и тяхната реализация в условия на публично-частно партньорство. Действащото до момента законодателство е показало слабости, които до голяма степен произтичат от наложилата се практика – на концесия да се предоставят или природни ресурси, или съществуващи обекти на инфраструктурата. До момента не е предоставена нито една концесия за строителство за значим инфраструктурен обект, което означава, че институтът на концесията и на публично-частното партньорство в досегашната им уредба не позволява ефективното им използване за основното им предназначение – предоставяне на концесии за строителство, с последващо предоставяне и управление на услуги чрез обекта на концесията, съчетано с поемане от концесионера на строителния и на експлоатационния риск. Поставен бе и въпросът дали предложеният Законопроект се отличава от приетия от предишното Народно събрание и направени ли са промени в разпоредбите, по които бе наложено вето от Президента на Република България. От страна на вносителите бе направено уточнението, че Законопроектът възпроизвежда текстовете на приетия на второ гласуване Законопроект от предишното Народно събрание, като в него са направени няколко промени, но те не са свързани с наложеното вето от президента поради липса на конкретност в мотивите. След приключване на дискусията и въз основа на проведеното гласуване Комисията по енергетика с 8 гласа „за“, 6 „против“ и без „въздържали се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за концесиите, № 754-01-13, внесен от господин Данаил Кирилов и група народни представители на 30 май 2017 г.“ Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Добрев. Липсват доклади на Комисията по икономическа политика и туризъм, на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по културата и медиите. Продължаваме със становище на вносителя. Господин Кирилов, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! В изслушаните досега доклади беше поставен акцентът на голяма част от съществените елементи на новия Закон за концесиите. По тази причина ще си позволя по-скоро да бъда лаконичен, отколкото да повтарям това, което вече чухте. Няма да коментирам приложението на европейските директиви. Те бяха коментирани подробно в докладите и в комисиите. Съвсем накратко разликата между действащия към момента Закон за концесиите спрямо предложения Законопроект за нов Закон за концесиите. Действащият Закон за концесиите е от 2006 г. и не позволява ефективното използване на института на концесията в следните три основни насоки. По Закона за концесиите единствената допустима процедура за определяне на концесионер е откритата, което ограничава възможностите, дадени от европейското законодателство. Второ, възможността за плащане от страна на концедента към концесионера е силно ограничена. Това ограничение има възпиращ ефект върху публичните органи за предоставянето на така наречените „несамофинансиращи се концесии“, при което се налага възстановяване на част от разходите на концесионера от страна на публичния партньор. Например за постигане на социално поносима цена на дадена услуга или за услуги, в които потребителите не дължат такси, или потребител е публичният орган. Трето, Директивата за концесиите принципно не предвижда уредба на възприетия от Закона за концесиите институт на плащане от концесионера към концедента, тъй като това плащане би се вкючило в разходите на концесионера по изпълнението на дейностите по концесията, а това би довело до ненужно удължаване на срока, за да може концесионерът да си възвърне инвестициите. Освен това към настоящия момент концесионна уредба се съдържа в множество отделни закони с оглед отделните предмети. Работата по този Закон за концесиите е започнала преди повече от две години и половина, когато с оглед на новата европейска наредба е започнал пълен анализ на българското концесионно законодателство, за да се прецени до каква степен то отговаря на изискванията на директивите. В крайна сметка заключението е, че има множество съществени и многобройни различия, което предполага отмяната на Закона за концесиите и създаване на чисто нов нормативен акт, така че да се приложат най-пълно и най-точно изискванията на европейското право. Плюс това при този преглед възниква и въпросът за недействащия Закон за публично-частното партньорство и с оглед материалната връзка между двата института и близостта им, затова и в настоящия Законопроект имаме подробна разпоредба по отношение на публично-частното партньорство.

бяха дискутирани видовете концесии, включително и разширяването на обхвата на новия концесионен закон спрямо видовете концесии. Няколко думи искам да кажа за финансово-икономическия модел на концесиите. Проектът възприема основния модел на разпределение на рисковете при концесията, при който концесионерът носи изцяло оперативния риск да бъде изложен на колебанията на пазара. В тази връзка основните елементи на концесията се дефинират чрез тяхната финансово-икономическа същност. Първо, разпределение на рисковете. Концесионерът във всички случаи поема оперативния риск. Не му е гарантирано възвръщането на направените инвестиции на разходите. При концесия за строителство концесионерът поема задължително и строителния риск. При възлагане на строителство или на услуги, което включва елементи на концесия, но оперативният риск не е поет изцяло от концесионера, договорът следва да се възложи като обществена поръчка. Ето, тук виждате – има ясно разделение на критериите между концесия и обществена поръчка. Плащане от концедента към концесионера за възстановяване на инвестиционните разходи, покриване на оперативни нужди на концесионера, извън получаваните от него приходи от експлоатация – тогава, когато за услугите не се дължат преки плащания от потребителя или от други лица, или ако се дължат такива плащания, не е предвидено концесионерът да ги получава. Когато се цели постигане на социално приемлива цена на услугите, при държавно регулирани цени на услугите, след това – плащане от концесионера към концедента, тоест възнагражденията. Макар да не е принципно уредено от Директивата, Проектът го урежда като допустимо, когато обектът на концесията е държавна общинска собственост, и в зависимост от справедливото разпределение на икономическата изгода от концесията между концедента и концесионера, прогнозният размер на инвестициите в обекта на концесията, постигането на социално приемлива цена на услугите, предоставени с обекта на концесия. Следващ принцип във финансово-икономическия модел е икономическият баланс, равновесието между ползите за концесионера и концедента и разпрелението на рисковете между тях. Определеният икономически баланс на концесията се поддържа през целия срок на концесионния концесионния договор. Стойност на концесията: тя се определя въз основа на общия оборот – приходи на концесионера за срока на договора. Понастоящем Законът за концесиите не изисква определяне на подобна стойност. Съвсем кратко за срока, тъй като очевидно и той ще продължи да бъде елемент на дебатите. При дългострочните договори за концесия, с цел допълнителна защита на обществения интерес, се въвеждат две гаранции за законосъобразно провеждане на процедура по предоставяне на концесия. При концесия за строителство или услуги, за които определеният от концедента максимален срок е 35 години или по-дълъг, процедурата по избор на концесионер започва с решение на Народното събрание като непосредствен изразител на волята на суверена. Аналогично, когато кмет на община решава да предостави концесия за строителство или услуги с максимален срок 20 или повече години, процедурата се открива с решение на общинския съвет, а ако срокът е 35 години или по-дълъг, е необходимо и решение на Народното събрание. Ще огранича изложението до тук с оглед настъпването на изтичането на часа за пленарно заседание, но много може да се говори по детайлите и по отделните елементи. Ясно е, че дебатите в утрешния ден ще бъдат изключително напрегнати, но бих помолил, освен емоцията, да се стремим да бъдем обективни и коректни в тезите в изложенията си. Благодаря Ви за вниманието. Доклад на омбудсмана на Република България. Закривам днешното пленарно заседание.